Ærede President, Folkets representanter. Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet. Mange mennesker er nå på flukt på vårt eget kontinent. Noen har søkt frihet og trygghet i vårt land. Regjeringen vil ta imot flyktningene på en god måte. Utlendingsmyndighetene, frivillige organisasjoner og enkeltmennesker gjør en uvurderlig innsats. En rask økning i antallet asylsøkere vil være utfordrende også for Norge. Regjeringen har fremmet en proposisjon om tilleggsbevilgninger for å håndtere situasjonen, og ber om rask behandling av denne. Regjeringen har tatt initiativ til en giverlandskonferanse for flyktningene i Syria og i nærområdene. Manglende tilgang på mat, skolegang og grunnleggende helsetilbud er en viktig årsak til at så mange risikerer livet i skjøre farkoster over åpent hav. Regjeringen vil fortsette innsatsen for å redde liv i Middelhavet. Situasjonen krever felles europeiske løsninger. Norge er ikke medlem av EU. Som del av Schengen- og Dublinsamarbeidet følger regjeringen EUs drøftelser tett, og vi vil delta i flere av de initiativene som nå tas. Det å løse konfliktene som driver mennesker på flukt, er blant vår tids største utfordringer. I tillegg kommer bekjempelse av fattigdom og globale klimaendringer. 2015 vil representere et vendepunkt for det globale klimasamar beidet. Regjeringen har løftet ambisjonene både nasjonalt og internasjonalt. Norge vil gjøre sin del av jobben for å bidra til en mest mulig ambisiøs og effektiv klimaavtale i Paris. Det er arbeid som har skapt vårt samfunn. Det er vår felles arbeidsinnsats og arbeidsinnsatsen til generasjonene før oss som har skapt det Norge vi alle er stolte av. Fordi så mange er i arbeid, har vårt samfunn rygg til å bære dem som står utenfor arbeidslivet. Gjennom å arbeide bidrar vi til fellesskapet. Arbeid gir også den enkelte mulighet til å realisere egne drømmer og å skape trygghet for sin familie, uavhengig av bakgrunn. Høy sysselsetting og lav ledighet er grunnmuren i den norske modellen. I år er det 50 år siden petroleumsvirksomheten startet på norsk sokkel og innledet en tid med vekst og økt sysselsetting. Store petroleumsinntekter og høy produktivitet i fastlandsøkonomien har gjort det mulig å bygge ut velferden mer enn i andre land. Vi har også spart til fremtidige generasjoner. Få land har fått slike muligheter. Og knapt noen har klart å omskape midlertidige inntekter til varige verdier. Etter 2005 har veksten i produktivitet vært lavere enn vi har vært vant til. Oljeaktiviteten har samtidig presset kostnader opp og fortrengt mindre lønnsomme næringer og arbeidsplasser. Norsk oljenæring vil fortsatt være viktig, men mye tyder på at det er andre næringer og nye arbeidsplasser som må løfte vårt samfunn videre i fremtiden. Det må legges til rette for disse arbeidsplassene i privat konkurranseutsatt sektor. Dette er den langsiktige omstillingen vi står overfor. I fjorårets trontale fremhevet regjeringen at den største trusselen for den norske modellen er at vi ikke klarer å omstille oss i tide. Selv om vi har oppnådd mye, har vårt samfunn over tid ikke investert nok i infrastruktur, kunnskap, forskning og innovasjon. Regjeringen vil prioritere tiltak som bidrar til den langsiktige omstillingen. Fallet i oljeprisen har gjort at omstillingen må skje raskere enn vi kunne håpet på. Flere opplever nå større usikkerhet om sin jobb og sin inntekt. Det blir nå viktig å håndtere den langsiktige omstillingen og den kortsiktige usikkerheten samtidig. Løsninger som kan redusere arbeidsledighet på kort sikt, kan skape mer ledighet på lang sikt dersom arbeidskraft låses inne og omstilling uteblir. Løsninger som kan fremskynde omstilling, kan føre til at for mange går arbeidsledige for lenge. Regjeringen vil føre en politikk som bidrar til høy verdiskaping og lav arbeidsledighet både på kort og på lang sikt. Det å stå uten arbeid er alvorlig for den det rammer. Det offentlige apparatet er beredt til å bistå dem som har blitt arbeidsledige, over i nye jobber. Situasjonen for ungdom og andre utsatte grupper følges nøye. Ungdom prioriteres ved inntak på arbeidsmarkedstiltak. Årene med omstilling kan bli krevende for Norge, men vårt utgangspunkt er godt. Vi har en godt utdannet befolkning, høy teknologisk kompetanse, jevn fordeling og rike naturressurser. Lav rente og svakere krone bidrar til å dempe effektene av redusert oljeaktivitet. Vi har parter i arbeidslivet som tar samfunnsansvar. storting 5 frastruktur, forskning, utdanning og innovasjon trappes nå opp. Budsjettet for 2015 gir et vesentlig bidrag til innenlandsk etterspørsel etter varer og tjenester. Dermed motvirkes arbeidsledighet. Regjeringen vil fremme et budsjettforslag for arbeid, aktivitet og omstilling. Skattesystemet skal innrettes slik at det i større grad bidrar til vekst og verdiskaping. Bedre infrastruktur bidrar til å redusere næringslivets kostnader. Regjeringen vil arbeide for å redusere vedlikeholdsetterslepet og realisere nye prosjekter. Regjeringen vil at norske elever skal få et bedre utbytte av opplæringen. Ny realfagsstrategi og en lese- og skrivestrategi skal gi bedre motivasjon, læring og resultater. Arbeidet med en stortingsmelding om livslang læring og utenforskap er startet opp. Regjeringen vil følge opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Fagskoleutdanning er viktig for å møte nye krav i arbeidslivet. Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om fagskoler. Regjeringen vil legge frem en bioøkonomistrategi bioøkonomistrategi som et ledd i omstilling i næringslivet og som del av det grønne skiftet. Regjeringen vil legge til rette for verdiskaping gjennom å forenkle utmarksforvaltningen og styrke kommunenes ansvar. Tildeling av leteareal, innenfor miljømessig forsvarlige rammer, vil bidra til langsiktig verdiskaping på sokkelen. Johan Sverdrup-feltet er blant de største industriprosjektene i Norge noensinne. Utbyggingen vil medføre betydelige inntekter og sysselsetting. Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding hvor energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling ses i sammenheng. Regjeringen vil styrke Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging. Støtte til ny energi- og klimateknologi skal gjøre Norge til et attraktivt land å investere i. Kreativitet er en driver for innovasjon. Regjeringen vil legge til rette for verdiskaping og sysselsetting i kulturelle og kreative næringer og for at større deler av verdikjeden kan forbli i Norge. Høy verdiskaping og høy sysselsetting gjør det mulig å utvikle velferdsordningene våre videre. Det mener regjeringen at det er behov og grunnlag for. Det er fortsatt for mange som ikke fanges opp av det sosiale sikkerhetsnettet, for mange barn som vokser opp uten trygge omgivelser eller uten de muligheter barn flest nyter godt av, og for mange som venter unødvendig lenge på nødvendig helsehjelp. Regjeringen vil fremme en rekke saker for å styrke velferdsordningene. Regjeringen vil fremme en opptrappingsplan for rusfeltet for perioden 2016–2020. Det tas sikte på å legge frem Demensplan 2020 i løpet av året. Regjeringen vil lovfeste retten til heldøgns pleie og omsorg og gjennomføre et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Regjeringen vil lage en plan for et kompetanseløft for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Regjeringen vil styrke kompetansen i det psykiske helsearbeidet gjennom å øke antallet psykologer i kommunene. De vedtatte pasientrettighetene knyttet til ordningen fritt behandlingsvalg skal iverksettes. Regjeringen vil videreutvikle hjelpemiddelpolitikken. Regjeringen vil gi utsatte barn mer likeverdige muligheter og følge opp strategien mot barnefattigdom. I 2016 vil regjeringen sette i gang forsøk med økt kommunalt ansvar for barnevern. Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om en bedre hverdag for fosterbarn og fosterfamilier. Det offentlige kan gjøre mye, og har et hovedansvar. Samtidig er frivillig innsats uvurderlig for å inkludere mennesker som er ensomme, integrere nyankomne innvandrere, gi barn en god oppvekst og gi flere eldre en meningsfull hverdag. Den store frivillige innsatsen, alt det vi gjør for våre medmennesker, er noe av det flotteste ved vårt samfunn. Regjeringen vil støtte opp om dette. Regjeringen ser frem til et godt samarbeid med Stortinget. I kommende periode vil regjeringen særlig arbeide for å opprettholde høy sysselsetting og verdiskaping, fremme omstilling og styrke det sosiale sikkerhetsnettet og for at Norge skal ta sin del av ansvaret for de store globale utfordringene. Jeg ber Gud velsigne Stortingets arbeid, og erklærer Norges 160. storting for åpnet.

I samsvar med Grunnlova gir Kongen denne meldinga til Stortinget om Noregs tilstand og styring i tida etter siste melding. Brutto nasjonalprodukt for Fastlands-Noreg auka med 2,2 pst. i fjor. Veksten var med det litt lågare enn gjennomsnittet for dei siste 40 åra. Oljeprisen er halvert sidan i fjor sommar. Det reduserer Noregs inntekter frå petroleumsverksemda. Investeringane og sysselsetjinga i petroleumssektoren har gått ned det siste året. Det trekkjer ned veksten i fastlandsøkonomien. Noregs Bank har sett ned renta til eit rekordlågt nivå. Den norske krona har svekt seg kraftig og var i starten av september i år nesten 15 pst. svakare enn i same månad i fjor. Saman med eit moderat inntektsoppgjer betrar det konkurranseevna til norske bedrifter. Finanspolitikken bidreg betydeleg til å auke etterspørselen i økonomien. I revidert nasjonalbudsjett 2015 la regjeringa opp til ein bruk av olje- og fondsinntekter, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskotet, på 168,8 mrd. kr. Det tilsvarer 2,6 pst. av verdien av Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2015. Regjeringa legg vekt på å styrkje vekstevna i norsk økonomi. Derfor aukar regjeringa satsinga på samferdsel, kunnskap og innovasjon og reduserer skattane.

Grøn skattekommisjon greier ut korleis ei grøn skatteomlegging kan gi lågare utslepp av klimagassar, betre miljø og ei god økonomisk utvikling. Petroleumssektoren er ei viktig næring for Noreg. Verdiskapinga i sektoren utgjer rundt 20 pst. av Noregs brutto nasjonalprodukt. Ein betydeleg redusert oljepris har bidrege til lågare investeringsnivå og etterspørsel frå næringa.

Betydelege omstillingar i oljerelatert næringsverksemd har gitt ein særleg stor auke i arbeidsløysa på Sør-Vestlandet og blant ingeniørar og konsulentar. I åtte fylke er den registrerte arbeidsløysa lågare enn i august i fjor. Teikn til dempa arbeidsinnvandring kan ha samanheng med lågare etterspørsel etter arbeidskraft. Noreg er framleis blant landa i Europa med den aller lågaste arbeidsløysa. Regjeringa fører vidare arbeidet med kommunereforma. Viktige mål er gode og likeverdige tenester i heile landet og eit styrkt lokaldemokrati. Over heile landet er kommunar no i gang med å vurdere kven dei skal slå seg saman med. Regjeringa vil la kommunane behalde ein større del av den lokale verdiskapinga og stimulere dei til å skape fleire arbeidsplassar. Sikkerheit byggjer vi saman med andre. Fundamentet for norsk sikkerheitspolitikk er FN, folkeretten og samarbeidet i NATO. Regjeringa fører vidare arbeidet med å styrkje den operative evna til Forsvaret. Regjeringa Regjeringa vil leggje fram ein ny langtidsplan for forsvarssektoren våren 2016. Den sikkerheitspolitiske situasjonen i Europa knytt til konflikten i Ukraina gir framleis grunn til bekymring. For å bidra til reformering og modernisering av Ukraina har regjeringa lagt fram ein betydeleg støttepakke. Det er store utfordringar knytte til kampen mot internasjonal terrorisme. Noreg har sendt militært personell som skal drive kapasitetsbygging av det irakiske forsvaret i kampen mot ISIL. Nordområda er Noregs viktigaste utanrikspolitiske interesseområde. Det er viktig å oppretthalde Arktis som ein fredeleg og stabil region. Europa opplever no store utfordringar knytte til migrasjon. Noreg har bidrege til å styrkje operasjonsområdet og kapasiteten til EU-operasjonane Triton og Poseidon. Noreg gjer ein ekstraordinær innsats for å hjelpe den syriske befolkninga som er på flukt. Vi har i år løyvd 1 250 mill. kr til hovudsakleg humanitær respons på Syria-konflikten. Samla kom det noko færre asylsøkjarar til Noreg i 2014 enn i 2013. I 2014 reiste litt over 1 600 personar ut av Noreg gjennom støtteordningar med assistert retur. Nærmare 3 500 tidlegare asylsøkjarar vart transporterte ut av politiet. Regjeringa vil saman med kommunesektoren føre vida re arbeidet med rask og god busetjing og integrering av nye innbyggjarar i Noreg. Regjeringa har starta eit prosjekt for å bidra til at arbeidet med ei reform av FN blir utvikla Medlemslanda i FN har nyleg lykkast i å bli einige om nye mål for berekraftig utvikling og utrydding av fattigdom for dei neste 15 åra. Regjeringa har teke eit internasjonalt leiaransvar for å mobilisere meir politisk og økonomisk støtte til utdanning. Forhandlingane om den nye avtalen mellom Noreg og EU om ramma for EØS-finansieringsordningane for perioden 2014–2021 vart avslutta 17. juli 2015. I februar fremma regjeringa forslag om ei ny norsk utsleppsforplikting for 2030. Stortinget slutta seg til, og som det tredje landet i verda sende Noreg inn sitt forslag til klimaforplikting til FNs klimakonvensjon. Forslaget inneber at Noreg vil ta på seg ei vilkårsbunden forplikting om minst 40 pst. utsleppsreduksjon i 2030 samanlikna med 1990. Regjeringa arbeider for ein avtale om felles oppfylling med EU. Regjeringa la i mars fram forslaget til reform av politiet – nærpolitireforma. Arbeidet med å setje reforma i verk startar i 2016 og kjem til å gå føre seg i fleire år framover. Beredskapen er styrkt. Politiet har m.a. innført krav til responstid, og løyvingane til sikkerheitstenesta i politiet er samla auka med over 147 mill. kr sidan regjeringsskiftet. Det er fastsett ein ny instruks for fylkesmennene sitt arbeid med samfunnssikkerheit og beredskap og ein ny organisasjonsplan for redningstenesta. Regjeringa la i mars 2015 fram forslag om at straffelova frå 2005 skal setjast i kraft 1. oktober 2015. I samband med revidert nasjonalbudsjett la regjeringa fram strategien «Barn som lever i fattigdom». Strategien inneheld tiltak for å lette situasjonen for barn og unge som veks opp i fattigdom. Det er viktig med tiltak som kan førebyggje at fattigdom går i arv. Regjeringa la hausten 2014 fram den nye tiltaksplanen «Ein god barndom varer livet ut» med tiltak for å nedkjempe vald og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Grunnlaget for ein god start på livet blir lagt i barnehagar med høg kvalitet. Regjeringa aukar satsinga på kompetanseheving. Regjeringa har også prioritert å gjere barnehagen rimelegare og meir tilgjengeleg for familiar med låg inntekt. Over 5 000 lærarar har fått tilbod om vidareutdanning dette året. Realfagssatsinga er i gang gjennom oppretting av realfagskommunar og utvida tilbod i matematikk og naturfag i vidareutdanninga av lærarar. For å fremme eit utdannings- og forskingssystem med høg kvalitet, sterke fagmiljø og sterke institusjonar har regjeringa fremma ei stortingsmelding om struktur i høgare utdanning og ein langtidsplan for forsking og høgare utdanning. Det har vore satsa betydeleg på helsetenesta, og fleire får behandling. Om lag 1,9 millionar pasientar vart behandla ved somatiske sjukehus i 2014 – 2,4 pst. fleire enn året før.

for å gi reduserte ventetider og større valfridom og for å stimulere offentlege sjukehus til å bli meir effektive. Regjeringa innfører i 2015 pakkeforløp for kreftbehandling. Regjeringa har lagt fram ei melding til Stortinget om framtidas primærhelseteneste. Meldinga handlar om korleis den kommunale helse- og omsorgstenesta kan utviklast for å møte utfordringar i dag og i framtida. Regjeringa har lagt fram den første frivilligheitserklæringa i Noreg. Regjeringa la i mai 2015 fram ei stortingsmelding om ein framtidsretta filmpolitikk. I meldinga blir det føreslått omfattande endringar i filmpolitikken som kan medverke til gode ordningar både for publikum og for filmbransjen. Regjeringa fører vidare arbeidet med å forenkle og modernisere landbruket. Gjennom jordbruksoppgjeret er det lagt til rette for auka matproduksjon, auka rekruttering og eit meir konkurransedyktig norsk landbruk. Regjeringa vil ruste Noreg med eit effektivt og moderne transportsystem. Stortinget har m.a. slutta seg til forslaget frå regjeringa om å etablere eit utbyggingsselskap for veg, ei reform av jernbanesektoren, eit godt rammeverk for bruk av offentleg–privat samarbeid, OPS, og ei effektivisering av bompengeinnkrevjinga. Arbeidet med auka trafikksikkerheit har høg prioritet. Noreg er den nest største eksportøren av sjømat i verda, og eksporterte i 2014 sjømat til ein verdi av 68,8 mrd. kr til over 140 land. Regjeringa har styrkt satsinga på næringsretta innovasjon, m.a. gjennom program i Noregs forskingsråd og Innovasjon Noreg. Dette er program som bidreg til at breidda av næringslivet styrkjer investeringane sine i kunnskap, forsking og innovasjon. Regjeringa har gjennomført ei rekkje tiltak som fører til forenklingar for næringslivet. Regjeringa la i mai fram ein ny maritim strategi. Målet er berekraftig vekst og verdiskaping for den maritime næringa. I strategien blir det m.a. føreslått viktige forbetringar i dei to norske skipsregistra NOR og NIS som skal gjere det meir attraktivt å segle under norsk flagg. Strategien skal bidra til å stimulere til grøn vekst for norsk maritim næring og til auka bruk av energieffektive løysingar og meir miljøvennleg drivstoff i skip. Regjeringa har som mål å effektivisere plan- og byggjesaksprosessen. Forenklingar i byggjesaksdelen av plan- og bygningslova tredde i kraft 1. januar 2015. Regjeringa vil gjere kvardagen enklare for folk flest. Statlege verksemder har meldt inn over 1 300 tidstjuvar som departementa no arbeider med å redusere eller fjerne.

Deres Majesteter, Deres Kongelige Høyhet, kjære medrepresentanter! Hans Majestet tas i dag imot i en parlamentsbygning hvis inngangsparti er skånsomt endret siden sist. I en årrekke har Løvebakken vært et viktig symbol på folkevalgt makt og påvirkning, motstandere og meningsfeller, lobbyister, spesialister og journalister, delegasjoner og organisasjoner, med ulike hensikter og formål. Alle tas imot på Løvebakken før de vises videre inn i bygningen. Usikre tider til tross prinsippet er det samme i dag som det var den gangen arkitekt Langlet tegnet ni likeverdige dører rett under stortingssalen. Til landets nasjonalforsamling skal man kunne komme fra alle retninger og posisjoner. Stortinget skal være kjennetegnet ved en åpen dør. Deres Majesteter, Deres Kongelige Høyhet. – Europa står i dag overfor den største flyktningkrisen siden annen verdenskrig. Den pågående folkemarsjen gjennom Europa er hjerteskjærende og brutal. Det er en akutt situasjon som setter våre felles europeiske verdier på prøve. Anstrengel sene for å hjelpe vil måtte omfatte hele det norske samfunnet. Mobiliseringen må skje på mange felt. Ikke minst fordrer krisen et godt samspill mellom en ansvarlig nasjonalforsamling og en handlende regjering. Nestekjærlighet er realpolitikk, mente Fridtjof Nansen, som i sin tid gjorde mer for flyktninger enn noen annen. Den senere tids bilder av lidende barn og voksne, i Midtøstens flyktningleirer og på Europas strender, berører hver og en av oss. Mange har et ønske om å bidra. I et slikt bilde er det viktig at pågående storpolitiske diskusjoner om kvoter og budsjetter ikke gjør at vi mister enkeltmenneskets bidrag av syne. Hvordan vi velger å møte dem som kommer hit, er opp til hver og en av oss. Enten det er i skolegården, i butikken, på arbeidsplassen, eller det er i politikken, handler det om hvordan vi ønsker den fremmede velkommen. Vår holdning er avgjørende for deres bidrag. Deres Majesteter, Deres Kongelige Høyhet. – Vårt kontinent opplever i dag at verden banker på vår dør. For 70 år siden var det annerledes. Den gangen var over 60 millioner europeere selv på flukt. Det er et tankekors at dagens flyktningkrise utspiller seg samtidig som vi markerer 70årsdagen for De forente nasjoner. Mer enn noen gang trenger verden et FN som er sterkt og effektivt, og som våger å tenke stort. For bare syv dager siden vedtok verdens regjeringssjefer FNs nye bærekraftsmål. For første gang enes alle land om felles mål for menneskehetens felles utfordringer. De nye bærekraftsmålene legger listen høyt. Det gjorde også tusenårsmålene for 15 år siden. Køen av kynikere som den gangen avviste målene som urealistiske og overambisiøse, var lang. I dag vet vi at mye har blitt bedre. Antallet ekstremt fattige er halvert. Det samme gjelder barnedødeligheten. Flere barn, og spesielt jenter, går på skole nå enn det gjorde ved tusenårsskiftet. Verdens ledere har akkurat sjøsatt en dristig visjon for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Nå skal målene skipes videre fra en global til en nasjonal agenda. Dette vil handle om å forme politikk over tid. Her har vi som parlamentarikere et selvstendig ansvar. Ingen forventer at dette vil bli enkelt. Desto større grunn har vi til å minne hverandre om ordene til en ung jente som ble født samme år som FN. Jeg tenker på 70-årsjubilanten Pippi Langstrømpe. Det har jeg aldri gjort før, sa hun, så det klarer jeg helt sikkert! Deres Majesteter, Deres Kongelige Høyhet. – Kommune- og fylkestingsvalgene ligger bak oss. Landets kommunestyresaler fylles i disse dager med representanter med ferskt mandat fra velgerne. Selv er Stortinget halvveis i sin periode. Også vi har en tillit og et mandat å forvalte. Med velgerne i ryggen er det vår jobb å legge grunnlaget for en bredest mulig demokratisk deltakelse der folket føler eierskap til det politiske systemet vi alle er en del av. Det fordrer ikke bare synliggjøring av politiske standpunkter, men også evne til å samle nasjonen om de viktigste oppgavene. Demokratiet er menneskene som fyller det. I et folkevalgt system skal folket og makten være ett. Tillit har brakt oss til dette hus. Som stortingsrepresentanter vet vi også at bare tillit vil kunne bringe vårt folkestyre videre. Med disse ord, og i forvissning om at alle folkevalgte i denne sal vil gjøre sitt ytterste for å løse de mange og store oppgavene som ligger foran oss, samler vi oss i det gamle ønsket: Gud bevare Kongen og fedrelandet!